Hvala lepa. Spoštovani kolega, imate besedo za postopkovni predlog. Izvolite. **JOŽEF LENART (PS SDS):** Še enkrat hvala lepa za vaše odgovore, spoštovani minister. Hvala lepa tudi za povabilo za 13. maj. Tole je zapisano, pa se vidimo in bomo še tam

vseeno naredili v Državnem zboru eno splošno razpravo o tej učinkovitosti, o tem, da bi seveda uredili delovne pogoje, plače in seveda začeli uspešno popolnjevati Slovensko vojsko. Hvala lepa. O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri v okviru glasovanj. Kolega Janez Cigler Kralj bo zastavil vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospodu Luki Mescu. Spoštovani poslanec, izvolite. Hvala lepa, spoštovana podpredsednica, minister. Vsem lep dober dan! Spoštovani minister! Program Projektno učenje mlajših odraslih, tako imenovani PUM, se v Sloveniji izvaja že več kot 23 let. Financiranje iz sredstev Evropskega socialnega sklada prek ministrstva, ki ga vodite, in Zavoda za zaposlovanje. Trenutna pogodba z izvajalci tega programa se bo iztekla čez dva tedna, s koncem aprila, nato pa financiranje za eno vmesno obdobje do začetka naslednje finančne perspektive ni zagotovljeno. Program naj bi bil sicer financiran tudi v tej novi evropski finančni perspektivi, ki se začne šele jeseni. Na vašem ministrstvu naj bi sicer v decembru 2022 obljubili, da bo to to vmesno obdobje od konca stare pa do začetka nove finančne perspektive pokrito iz integralnega proračuna, toda izvajalci programa PUM-O pred začetkom financiranja še vedno nimajo jasnih informacij, ali bodo to premostitveno, če lahko temu rečem, financiranje, tudi prejeli. Prekinitev programa pa bi, zlasti v teh občutljivih mesecih, za te mlajše odrasle, ki so vključeni v to izobraževanje, pomenila veliko škodo za udeležence programa, to so najranljivejši, to so res mlajši odrasli, ki potrebujejo ta program za to, da ne padejo padejo iz vključenosti v našo družbo. Ravno v tem času program najbolj potrebujejo, ker potekajo intenzivne priprave na maturo, zaključne in popravne izpite. Ta program je, kot seveda dobro veste, namenjen mladim med 15. in 26. letom, ki prihajajo predvsem iz neprivilegiranega in marginaliziranega okolja, torej najranljivejšim mlajšim odraslim, za katere so značilne različne težave in ekonomsko-socialne stiske in je potreben poseben posluh za njihove težave. Udeleženci teh programov se spopadajo s težavami v odraščanju, v duševnem zdravju, z osebnimi stiskami, odvisnostmi in podobno. Veliko mladih se v ta program vključi takoj, ko zapustijo oziroma izpadejo iz sistema formalnega šolanja, kar jih zadrži pred padcem v neke hujše krize in izključenost. Zanima me: Ali boste v skladu s svojim zagotovilom oziroma zagotovilom ministrstva, danim pred štirimi meseci, zagotovili financiranje za izvajanje programa PUM-O od 1. maja pa vsaj do naslednje evropske finančne

Ne sicer z izplačilom iz integrale, tako je bilo moje navodilo v decembru, ko so nas Pumovci prvič obiskali, ampak so mi kasneje pravne službe povedale, da za to nimam pravne podlage, ker je treba spremeniti Zakon o urejanju trga dela, kar bomo zdaj naredili, ampak kakorkoli. Jaz sem se s Pumovci sestal ponovno pred dvema tednoma in takrat smo se zmenili za načrt akcije, ki bo pa takle – v naslednji evropski finančni perspektivi ponovno dobijo sredstva. Zavod za zaposlovanje, ki je bil na tem sestanku tudi prisoten, je zagotovil, da bo svoje postopke toliko skrajšal, da se lahko začnejo programi PUM financirati že s 1. 7. in ne šele v jeseni. Direktorat je obljubil, da bomo poleti znižali pogoje za pridobitev sredstev s 15 udeležencev na 5 udeležencev, se pravi, da bodo lahko ob minimalni aktivnosti oni dobili poleti polno financiranje, kar pomeni, da problem z izpadom financ ostane za dva meseca, to sta maj in junij. Za ta dva meseca sem pa osebno poklical vseh 12 županov v občinah, kjer se ta program izvaja, praktično z vsemi smo že dogovorjeni, da bodo za ta dva meseca priskočili na pomoč. Če bo treba, bomo sredstva zagotovili iz občinskih proračunov, da lahko program PUM-O letošnji letnik normalno zaključi.

prvi korak k reševanju zatečenega stanja. Saj dejansko ste itak verjetno šli v akcijo tudi po tem, ko so izvajalci napisali odprto pismo Vladi in nam vsem poslankam in poslancem. Lahko rečem, da pozdravljam to vašo proaktivnost, da ste se lotili reševanja problema. Če sem prav razumel, zato sem se še enkrat oglasil,

od financiranja iz vsakokratne finančne perspektive, ampak bi prešli tudi na neko stabilno financiranje, da ne bi bili vsi mentorji in vsi, ki to izvajajo, ki delajo s temi ranljivimi, vsakič znova ob izteku finančne perspektive finančne perspektive in pred začetkom naslednje v stiski, ali bodo izgubili delo, kako bodo zdaj to preživeli, kako bo z mladimi. To je pravzaprav naša največja skupna skrb. Če prav razumem, greste proti stabiliziranju dolgoročne zgodbe in ste hkrati šli v akcijo, v dialog z župani in imate zagotovila teh 12 županov, da se bo za te mlade, najranljivejše, financiralo te programe, sicer, če sem vas prav razumel, v zmanjšanem obsegu. Upam, da bo to pokrilo potrebe. Prosim vas, da ste res proaktivni tudi v tem smislu, da ne bi kdo, ki [jo] potrebuje, zaradi tega zmanjšanja skupin ostal brez možnosti vključitve v te programe. Upam, da boste uspešni, kajti vsi skupaj se zavedamo, da saj ne gre samo za številke, ampak gre za te najranljivejše ljudi. Gre pa tudi za celotno ekipo mentorjev in vseh, ki ki bi nam pravzaprav ušli na druga delovna mesta, v druge zaposlitve, in potem bi bil še večji strošek in trud pridobiti jih v novi finančni perspektivi. Ali sem vas prav razumel v teh zadevah? Hvala.

dva sta še na zvezi z lokalnimi izvajalci in bom z njima ponovno govoril ta teden. Ampak verjamem, da bodo vsi pomagali, ker mislim, da se vsi zavedamo pomembnosti tega programa. Drugo. Poleti bodo oni dobili polno financiranje, ampak bodo dobili znižane kriterije, ker jim jim hočemo priti maksimalno naproti. In tretje. Ja, potrudili se bomo, da se jim to dogaja zadnjič. Tako da prejšnjič smo se dobili, zato da smo se zmenili, kako bomo rešili ta akutni problem zdajšnjega prehoda, v juniju se pa dobimo še enkrat z vsemi in takrat se bomo dogovorili, na kakšen način urediti sistemsko financiranje, da se nam čez sedem let ne bo spet pojavil ta problem. Ker zdaj se v bistvu pojavlja že tretjič. Prvič, kolikor sem jih razumel, se je dejansko program tako za več mesecev ustavil, drugič so imeli resne težave, zdaj, v tretjem poskusu smo se v bistvu zmenili za gladek prehod. Mislim, da je res skrajni čas, da se to sistemsko uredi, je nesramno do teh ljudi, ki se že 20 let trudijo z mladimi odraslimi, ki imajo v takšne in drugačne, da jih poklicno usposobijo, in imajo tudi konec koncev zelo dobre rezultate pri tem svojem delu, da se jih kaznuje na ta način, da se vsakih sedem let sprašujejo, ali bodo programi sploh obstali pa kdo bo šel na zavod, zato da zavodi, ki to izvajajo, ne bankrotirajo, in tako dalje.

Hvala, spoštovana podpredsednica, za dano besedo. Spoštovani minister! Tudi obema ostalima ministroma, vsem skupaj lep pozdrav! Dovolite, spoštovani minister, kljub temu da imate mnogo drugih izzivov, problemov, upam, da se oba strinjava, da je treba začeti pri osnovi, torej pri pacientu. Zakaj vam danes zastavljam poslansko vprašanje? Ko sem vam pred štirimi meseci zastavil podobno poslansko vprašanje glede problematike helikopterske nujne medicinske pomoči in tudi glede nujne medicinske pomoči, ste rekli, citiram: »Osebno bi to zadevo, sicer razpravo in neko jasno sliko, zaključil do konca marca. Zakaj? Ker v urejanje NMP spada tudi HNMP. Ta zadeva je vezana. Obe zadevi sta v celoti povezani.« Torej do konca marca, spoštovani minister. Jaz sem se trudil v zadnjih dveh dneh, da pogledam spletne strani vašega resornega ministrstva, ampak nisem zasledil, da bi se na področju tega primarnega reševanja, zdravstva kaj uredilo. Zato danes dovolite, da še bolj kot na helikoptersko nujno medicinsko pomoč preidemo na čisto osnovni nivo reševanja slovenskega zdravstva. Prvo vprašanje se bo dotikalo prvih posredovalcev. Pri nas v občini Sevnica, tudi s pomočjo vodstva zdravstvenega doma, pa tudi s pomočjo Gasilske zveze Sevnica, če želite, želimo reševati problematiko prvih posredovalcev. Ampak tako vodstvo zdravstvenega doma kot tudi predsednik Gasilske zveze Sevnica je rekel, da tukaj čakajo na nek dogovor z Ministrstvom za zdravje pa tudi z Ministrstvom za

kaj storilo? Kaj je novega v reorganizaciji oziroma reformi mreže služb nujne medicinske pomoči, ki se dotika tudi služb

finance? Že decembra sva začela debato o heliportih, zato me zanima: Ali se je v teh mesecih kaj napredovalo pri tem sistemu? Kajti, še enkrat ponavljam v tem uvodu, če začnemo aktivno reševati primarno raven slovenskega zdravstva,

Hvala za besedo, predsedujoča. Hvala za vprašanje. Mislim, da je od danes naprej na naši spletni strani dokument, in sicer Strokovna izhodišča za prenovo sistema NMP. Ob tej priliki mi dovolite, da se zahvalim vsem 27 strokovnjakom, ki so dokument usklajevali skupaj s specialisti urgentne medicine, družinske medicine, s tehniki, tako da imamo pred sabo dokument, ki bo podlaga za mrežo in za vse ostalo. Imamo dokument, ki bo sedaj šel v javno razpravo. Na osnovi javne razprave vseh deležnikov, tako strokovne kot laične javnosti, bomo pravzaprav šli po korakih, ki so tukaj napisani. Ta dokument, kot sami opisujete, pravzaprav dokončuje zgodbo iz leta 2015, ki ni bila nikoli končana, pa ne po isti poti, ampak po popolnoma drugačni poti. Postkovidno je seveda stanje v zdravstvu po celi Evropi takšno, kot je. Najbolj pereča je problematika kadra in mi moramo priti danes do ustrezne organizacije. Dokument opredeljuje vse od mobilnih enot, nujnega reševalnega vozila, reanimobila do vozila dežurnega zdravnika, urgentnega zdravnika. Opisuje, kaj nujna medicinska pomoč je in kaj se je zgodilo z delovanjem v urgentnih centrih. Natančno je v izjemno strukturiranem dokumentu opisano, kaj bo in kako bo z dispečerskim sistemom zdravstva, ki bo začel veljati s 1. 1. 2024 za vse deležnike, kakšna je vloga tega sistema, kaj pomeni srečevalni model, kaj pomeni financiranje. V dokumentu boste tudi videli, kako se specialisti družinske medicine vključujejo in kako se ti dve področji medicine pravzaprav prekrivata, posebej če vemo, da se osebni izbrani zdravniki v rednem času razpisujejo na več delovišč hkrati in tako pokrivajo 60 % mreže nujne medicinske pomoči in dežurne dežurne službe. Skratka, v tem dokumentu – ki je po mojem izjemen in ga lahko kadarkoli sam osebno, ker sem tudi v tej razpravi sodeloval, zagovarjam – imamo sistem sistem urgentnih centrov. Opisani so, kakšni bodo pogoji satelitskih urgentnih centrov, opisane so zunajbolnišnične mobilne enote NMP, definirano je, kako bo treba urediti PUC-e ali pediatrične urgentne centre in nujno medicino na področju otrok, kratko je opisano, kaj se bo zgodilo s HNMP in kako je potrebno poenotiti urgentne centre. Dokument je po mojem temeljna strokovna osnova. Imamo konsenz stroke, kako bomo sedaj v nekaj mesecih postavili mrežo in kako bomo od 1. 1. 2024 imeli bolj bolj kakovostno zgoščeno mrežo, tako da bodo vsi prebivalci na boljšem. Dokument bo šel seveda zdaj skozi javno razpravo tako v strokovni kot v laični javnosti, podala se bodo mnenja, mi bomo vse to združili. Kar se tiče HNMP mogoče samo še tri besede na kratko. Z obema resornima ministroma se bomo usedli in tudi tukaj želimo s 1. 1. 2024 imeti ta pravi HNMP, ki bo na nek način pod civilnim okriljem in bosta tako dva namenska helikopterja v obeh obstoječih bazah. Seveda bomo poskušali vključiti tudi tretji helikopter, namreč, zelo jasna je namena Zdravstvenega doma Ajdovščina. Tako da vsi ti pogovori tečejo in vsi postopki bodo opredeljeni. Tudi na področju HNMP imamo dokument, vendar ga moramo najprej

Hvala lepa. Spoštovani kolega, imate besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. Izvolite. **TOMAŽ LISEC (PS SDS):** Hvala, spoštovani minister, za dane odgovore. Veseli me, da se nekaj dogaja, si bom tudi sam pogledal, glede na to, da že od leta 2015 v praksi pa tudi v teoriji spremljam, kaj se dogaja s področji nujne medicinske pomoči in satelitskih urgentnih centrov. Tako da hvala. V nadaljevanju me zanima ali je v tem dokumentu – sicer ga trenutno nisem videl na vaši spletni strani, pa da morda tudi javnost izve – [zapisano], kdo je pripravil ta osnutek oziroma izhodišča tega dokumenta. To me zanima. bi se še ene ravni, o kateri morda nisem slišal vašega odgovora. Ko ste govorili o sodelovanju predvsem z Ministrstvom za obrambo, me zanima, ali so že potekali kakšni dogovori ali kaj bolj konkretnega z Ministrstvom za obrambo, morda pa tudi z vsemi tremi združenji na področju sodelovanja občin, torej SOS, ZOS in ZMOS, glede reševanja problematike prvih posredovalcev. Toliko.

strokovnjakov, ki so pri dokumentu sodelovali, gre za strokovnjake z različnih področij. Torej, ta dokument je strokovni temelj, ki je usklajen po več kot šestih mesecih intenzivnega dela med specialisti urgentne medicine in specialisti družinske medicine, kje so plusi in minusi. Opravljena je bila tudi razprava na tudi razprava na Zdravniški zbornici v najširšem krogu istih specializacij, kdo kaj dela in kako dela. Ta dokument gre sedaj v javno obravnavo kot dokument 27 strokovnjakov, ki so spisali strokovna izhodišča za prenovo sistema pod okriljem MZ. Ko bomo dobili vse strokovne odzive, vseh RSK, vseh strokovnih združenj, vseh interesnih skupin na področju zdravstva in tudi na področju občin – poslali bomo tudi Skupnosti občin in oseb, županom, tako da bomo pridobili vse informacije – ko to naredimo, je naloga ministrstva, da začnemo risati mrežo, kako imamo zdaj, kako bomo potem. Ta zadeva bo najverjetneje v juniju toliko aktualna, da se bomo v zaprtem krogu dobili in poskušali najti najboljši kompromis. In ko to naredimo, se začnemo pogovarjati o tem, kar je bilo vaše zadnje vprašanje pri tem risanju mreže kako in kdo bo skrbel za prvo posredovanje, kako bomo upoštevali srečevalni model reševanja. Ključno je, nujno je potrebno s 1. 1. 2024 vzpostaviti polno delujoč dispečerski sistem zdravstva z vsemi protokoli. To bo predpogoj, da bomo pravzaprav imeli končno urejeno NMP, v vseh enotah NMP, v vseh reševalnih vozilih, v vseh urgentnih centrih, v vseh pediatričnih urgentnih centrih in SUC-ih, satelitskih urgentnih centrih, enaka pravila igre, kjer lahko ljudi zdravijo, kjer tudi zmanjšamo pritisk na urgentne centre in pravzaprav povečamo dostopnost na primarni ravni tako, da ločimo, kdo kaj dela in kdo česa ne sme. Še enkrat, ključno je, po šestih mesecih trdega dela imamo strokovno dokončan dokument, ki gre v javno obravnavo. Še enkrat zahvala vsem tem strokovnjakom, ki so ta dokument

Nekaj podobnega sem o prenovi železniškega omrežja spraševal že vašega predhodnika lansko leto, verjamem pa, da bodo vaši odgovori na moja vprašanja mogoče malo bolj koncizni, kot so bili takrat z njegove strani. Priča smo prenovi železniškega omrežja v Sloveniji, ta bo predvidoma zaključena sredi letošnjega leta. leta. Predvsem za največja dva regionalna centra, Maribor in Ljubljano, upamo, da bo pot iz Maribora do Ljubljane in obratno z vlakom nekoliko krajša in da bo konkurenčna vožnji z avtomobilom po slovenskih avtocestah. Bojda naj bi ta pot trajala uro in 20 minut, že to bo za slovenske razmere seveda odlična novica.

vlaki pa za to porabijo tudi več kot dve uri, kar je za leto 2023 res zelo počasi. Če ste zasledili tudi izjave direktorja Slovenskih železnic gospoda Mesa, je tudi on dejal, da bo na progi Ljubljana–Maribor do konca tega prvega polletja potovalni čas skrajšan na uro in 20 minut. Moje vprašanje, gospa Bratušek, je: Ali se bodo Štajerci, ogromno je dnevnih migrantov, od zaposlenih na ministrstvih do vojakov, do študentov, ki se vozijo v Ljubljano, dejansko lahko že v poletnem oziroma jesenskem času času z vlakom pripeljali do prestolnice v roku 80 minut? Ali ta časovnica dejansko drži, jo tudi vi observirate in jo podpirate ali so morebiti na tem področju kakšne spremembe? Od kratkoročnega vidika še k bolj dolgoročnemu vidiku, ki ga tudi vi kot ministrica poznate. Namreč, vi pripravljate študijo, ki bo dala tudi odgovor na vprašanje, ali bi se vendarle v prihodnosti zgradila kakšna dva dodatna odseka, ki bi potem čas

Te strokovne podlage bodo seveda dale odgovore na vprašanje, ali je gradnja v tem elementarnem smislu sploh smotrna. Govorimo seveda o progi za visoke hitrosti, do 250 kilometrov na

te vlade, kar dokazujemo tudi z zagotovljenimi sredstvi v državnem proračunu, ki so za 55 % višja, kot so bila v lanskem letu. Lani je bila realizacija 313 milijonov, letos imamo načrtovano 476 milijonov, tako da so absolutno železnice naša prioriteta. Lahko vam zdaj, bom rekla, naštevam odseke, ki se bodo v tem letu končali tudi tam gori na Štajerskem, od vozlišča Pragersko do zaključka projekta Maribor–Šentilj. Kar nekaj postaj je predvidenih za obnovo v letošnjem letu, dve večji sta Jesenice in Nova Gorica. Tako da res so železnice naša prioriteta. Kar se tiče teh se tiče teh 55 minut Ljubljana–Maribor. Prejšnji teden je bila predstavitev mojih sodelavcev glede razvoja železniške infrastrukture na celotnem območju Slovenije, ne samo Ljubljana–Maribor. V okviru tega je tudi hitra železniška povezava Ljubljana–Maribor, kjer bi se po ocenah tistih, ki so to pripravljali, res lahko po progi pripeljali iz Ljubljane v Maribor v 55 minutah, kar je več kot konkurenčno. Bi pa šlo v tem primeru za

deset milijard. Ampak to tudi niso projekti od danes do jutri, to so projekti, ki bi se več let oziroma kar desetletij peljali oziroma izvajali. Treba je nastaviti, treba se je odločiti kaj, začeti to umeščati v prostor, ker infrastrukturni projekti, sploh ti veliki, nikakor niso projekti samo ene vlade, ampak so absolutno projekti ne dveh mandatov, ampak še več. Ko bi ta del ali ta dolgoročni razvoj za Slovenske železnice sprejeli, bi se ga bilo pa seveda potem v nadaljevanju treba držati. Če se strinjamo s tem – in prepričana sem, da se strinjamo – da je promet en velik promet en velik krivec za podnebne spremembe, potem so železnice seveda tiste, ki so mnogo bolj zelene kot

železnice. Seveda niso samo infrastruktura pa samo tiri tisti, ki bodo zagotovili, da bodo potniki šli na vlake, treba je zagotoviti dobra vozna sredstva. 52 novih vlakov že imamo, treba bo nadaljevati s prenovo voznega parka, zagotoviti, da bodo vlaki točni in tako naprej, cenovno konkurenčni. Prepričana sem, da se vsi spomnimo brezplačnega prevoza za upokojence, ki je bil tukaj sprejet leta 2019 praktično brez glasu proti. Vse to so ukrepi, ki bodo železnice naredili boljše pa bolj priljubljene tudi med ljudmi.

2045, da bomo imeli tako hitro železnico. Samo ilustrativno, jaz sem se recimo peljal od Lizbone, glavnega mesta Portugalske,

vozili na tej razdalji vsaj v času 80 minut? Se pravi uro in 20 minut, kar je tudi gospod Mes obljubil. Ali lahko tudi vi kot ministrica zdaj tu v javnosti obljubite, da se bova midva, jaz kot mariborski poslanec, vi kot ministrica, lahko usedla ali v Ljubljani ali v Mariboru [na vlak] in to razdaljo končno premagala v 80 minutah. Hvala lepa.

v zelo kratkem času dam pisni odgovor na to. Če je tako rekel direktor Mes, ne vidim posebnega razloga, da to ne bi držalo. Ampak preden jaz to rečem oziroma se pod to podpišem, bom pa vseeno preverila. Si pa vsekakor želim, da bi to bilo tako. Hvala. Gospod Predrag Baković bo postavil vprašanje ministru za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandru Jevšku. Izvoli. hvala lepa za besedo. Spoštovani minister! V obdobju 2021–2027 ima Slovenija iz Programa evropske kohezijske politike na voljo skupaj 3,2 milijarde evrov, od tega 1,6 milijarde evrov iz Sklada za regionalni razvoj, 718 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada, 636 milijonov evrov iz Socialnega sklada plus in 259 milijonov evrov iz Sklada za pravični prehod. V medijih smo lahko že zaznali, da je vse nared za začetek izvajanja programske evropske kohezijske politike za 2021–2027. V zvezi s tem me, spoštovani minister, zanima: Kdaj lahko pričakujemo prve odobritve sredstev

Ob poplavi slabih novic pogostokrat dobre novice ostanejo prezrte. Danes, recimo, je bila dobra novica to, da je kolega minister za obrambo podpisal pogodbo za nakup letal za zračno protipožarno obrambo, ki so bila kupljena iz kohezijskih sredstev, del iz kohezijskih sredstev, konkretno v višini 15,5 milijona, in to iz finančne perspektive 2021–2027. Vsega tega ne bi bilo, če ne bi že meseca septembra podpisali partnerskega sporazuma, če ne bi meseca decembra Vlada potrdila programa, in posledično potem tudi komisija, če ne bi februarja sprejeli na Vladi uredbe o izvajanju finančne perspektive, če ne bi 2. marca imeli uspešnega zasedanja Odbora za spremljanje in če ne bi pripravili vsega potrebnega, da praktično novo finančno perspektivo 2021–2027 že izvajamo. Bila bi pa slaba novica, če ne bi do novega leta tega naredili, bi Slovenija izgubila pol milijarde evrov iz nove finančne perspektive. Zdaj smo na varni strani, ker smo delali dobro, vsa ministrstva, vsi partnerji, regije, občine, lokalne skupnosti, in smo sedaj praktično v v novi finančni perspektivi. Mi bomo v mesecu aprilu že izšli z novimi razpisi, in sicer je pet ministrstev že napovedalo razpise za sredstva iz nove finančne perspektive v višini 107 milijonov evrov. V letošnjem letu načrtujemo razpise v višini 600 milijonov evrov. Hitimo zaradi tega, ker bo ta finančna perspektiva dve leti krajša od tiste, iz katere sedaj izstopamo oziroma jo končujemo. Naj povem še, da tečejo štirje projekti v višini 102 milijona evrov, od meseca decembra do meseca maja so razpisi odprti. To sicer ni iz kohezijske politike, je pa povezano z regionalnim razvojem, zunaj je razpis za 19 milijonov evrov za obmejna problemska območja. Da je nekaj manj kot 50 milijonov evrov iz norveškega sklada praktično zaključenih, zaprtih iz stare finančne perspektive. Da bomo v naslednjih mesecih

poslansko vprašanje, podpisal predlog uredbe za endogeni regionalni razvoj, ki je šel danes v medresorsko usklajevanje in bo omogočal, da gremo že v mesecu

Hvala lepa. Spoštovani minister, zahvaljujem se vam za odgovor. Kot ste omenili, gre res za dobre novice. Torej lahko ta mesec že pričakujemo razpise, kar je odlično. Hkrati pa, omenili ste tudi prejšnjo finančno perspektivo. Zanima me: Kako je s koriščenjem evropskih kohezijskih sredstev iz obdobja 2014–2020. Koliko je še rezerve? Ali bodo do konca leta 2023 izkoriščena vsa evropska kohezijska sredstva? Kakšen je scenarij, če denimo posamezen projekt ne bo zaključen do konca leta, ali se bodo potem projekti, ki bodo zaradi zmanjšanja sredstev izpadli iz Načrta za okrevanje in odpornost, financirali iz kohezije?

2 milijardi 240 milijonov 880 tisoč 202 evra iz stare finančne perspektive. To pomeni dobrih 88 % ali osmo mesto med državami članicami.

potem obstaja mehanizem Safecare oziroma Energy Care, kjer je možno iz preostanka kohezijskih sredstev in tudi iz React EU, če bi ostala, seveda ta sredstva porabiti za blažitev energetske revščine malim, srednjim podjetjem in državljankam in državljanom. Vendar sem prepričan, ker projekti so živi, ker projekti se izvajajo, da bo ta denar tudi uporabljen za projekte. Ko me sprašujete za Načrt za okrevanje in odpornost, veste, da s tem načrtom upravlja Ministrstvo za finance, vendar sem tudi sam kot član Vlade skupaj z ostalimi ministri in ministrstvi soodgovoren, da bomo počrpali tudi ta sredstva. Če lahko nekoliko rečem, tudi v parlamentu je neka odgovornost, zaradi tega ker so mejniki, ki so povezani s črpanjem teh sredstev, izredno pomembni, da bomo uspeli. Minister za finance in Vlada kot taka si prizadevata, imamo načrt za koriščenje teh sredstev in sem prepričan, da jih bomo počrpali v korist naših državljank in državljanov.

mag. Alenki Bratušek, ministrici za infrastrukturo v Republiki Sloveniji. Malo prej ste mojemu poslanskemu kolegu odgovarjali na poslansko vprašanje, ki se je nanašalo na večje infrastrukturne projekte,

da se izdelajo projekti. Da se projekt vnese v prostor, da se izvede javni razpis, izbere izvajalec, potem pa da stečejo dela, je včasih štiri leta premalo časa. Spoštovana ministrica, moje vprašanje se bo nanašalo na manjše projekte, ki so širom občine, od krožišč, pločnikov do kolesarskih poti, glede na to, da se oba strinjava s to časovnico, je pa kar nekaj projektov v občinah,

Ministrstvom za infrastrukturo. Pa me, spoštovana ministrica, zanima, kako je s temi projekti. Moram priznati, da sem [spremljal] te razpise v jesenskem času, v zimskem in [jih] tudi zdaj, v pomladnem času malo spremljam, pa imam mogoče nek občutek, kot da

manj finančno velikimi projekti so redki tisti, ki se jih da izpeljati od začetka do konca v enem mandatu. Zato je pomembno, da gredo stvari kontinuirano iz enega v drugi Vsi projekti, ki se izvajajo, so načrtovani v proračunu, so načrtovani v načrtu razvojnih programov. Preveč jih je, da bi zdaj vse naštevala. Tako da mogoče, če vas kateri konkretno zanimajo, zdaj poveste pa vam damo potem pisni odgovor. Ker jih je res [veliko], tu govorimo o stotinah teh cestnih projektov. Kar se pa tiče sporazumov, ki ste jih omenjali, to so sporazumi, ki so bili podpisani z občinami. občinami. Po moji oceni v vseh teh sporazumih manjka ena ključna definicija, to je rok izvedbe. Mi vsi, občina, DRSI, ministrstvo, se strinjamo, ko to podpišemo, da bomo nekaj naredili, ampak zraven je klavzula: ko bo, če bo zagotovljen denar. Šla sem gledat te sporazume, ne vsakega posebej, ampak številčno od leta 2018 naprej do konca leta 2022. Ti sporazumi so bili podpisani 203.

še ne da v letu 2023 izvajati, bodo pač izvedeni v nadaljevanju. Zanimivo je pogledati, kako so se ti sporazumi podpisovali po letih. Ne vem, v letu 2018 10 sporazumov, v letu 2019 15 sporazumov, v letu 2020 39 sporazumov, v letu 2021 je bilo takih sporazumov kar 80. Osemdeset. Moj cilj je, da bomo na ministrstvu oziroma Direkciji podpisovali sporazume, kjer bo jasno definirano, kako in kdaj se določena investicija lahko izvede. sem prepričana, da v občini tudi to, da enkrat v prihodnosti nekaj bo, pa ne vedo točno, kdaj, ne pomeni prav hudo veliko. Seveda pa moji kolegi na Direkciji novih obveznosti, dokler projekt ni vključen v načrt razvojnih programov, dokler niso zagotovljena sredstva,

kjer je bil sporazum z dvema občinama pa Darsom pa našim ministrstvom podpisan v letu 2021. Tako rekoč do centa je definirano, koliko je naša obveznost, govorim o obveznosti ministrstva oziroma DRSI, 11 milijonov 28 tisoč 373,58 evra. Ampak tudi tukaj ni definiran in v proračunu, ko se je ta sporazum podpisoval, sredstev seveda ni bilo bilo zagotovljenih oziroma so bila zagotovljena za leto 2025 in naprej. Dars je naredil razpis in zdaj, bom rekla tako rekoč ravno zdaj, smo v fazi, ko bi pa bilo treba prevzeti obveznosti iz tega sporazuma. In ja, v rebalansu bomo ta sredstva zagotovili. Do rebalansa bomo pač ta sredstva zagotovili s prerazporeditvami. Za ta projekt pač vem, ker je velik, vi, če naštejete ostale, bomo pa tudi manjše preverili. Ampak ja, smo tudi za ta veliki

zelo težko, pa mislim, da bi bilo tudi nekorektno, da bi zdaj od vas pričakoval, da boste vse sporazume imeli v glavi oziroma na nekem papirju. To niti ni bil cilj. Mene je v glavnem globalno zanimalo,

Dejstvo je, da se vedno vse konča pri denarju. Ko zmanjka oziroma ni dovolj denarja, ni vedno možno izvesti vsega. Ker ste mi pa dali na začetku svojega odgovora možnost, da bi se dotaknil enega projekta, ki me osebno že kar nekaj časa muči – pa seveda to ne leti zdaj na vas kot ministrico, ker niste zdaj deset let ministrica, o tem sem težil tudi pri vaših predhodnikih, to je en

To je ena zelo nevarna pot. Na tej poti imam možnost vsakodnevno srečevati otroke, ki hodijo po cesti. Mislim, da je na tem odcepu projekt pa tudi sporazum podpisan. Spoštovana ministrica, če je možno, da boste ta projekt preverili, pa mogoče če dobim to v pismeni obliki. Bi želel kot poslanec v Državnem zboru ne biti preveč zahteven, tisto, kar je najnujnejše, pa se mi zdi prav, da izvedemo čim krajšem možnem času. Kajti gre tudi za varnost starejših, predvsem pa otrok, ki hodijo vsakodnevno v šolo. Hvala za vaš trud pa odgovor.

projekt, ki ste ga omenili, to je pločnik Žiče proti avtocesti, pogledala in vam pisno odgovorila. Je pa seveda tudi naša želja, da se ti sporazumi, ki so bili podpisani v preteklosti, realizirajo čim prej in da pridemo enkrat do faze, ko bomo lahko, ko se sporazum podpiše, tudi jasno definirali, kdaj se bo ta investicija naredila. Ker mislim, da je tako bolje za vse, tudi za občine. Hvala. Gospod Miha Kordiš bo postavil poslansko vprašanje ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu. Izvoli. Predsedujoči, hvala za besedo. Javni zdravstveni sistem, utemeljen na solidarnosti in družbeni pravičnosti, velja za vrednoto v naši Republiki Sloveniji. Žal ne za vse in ne za vsakogar. Tako nas je v začetku aprila prestregla javna informacija, da je Zdravniška zbornica pripravila zakon z zvonkim imenom zakon za povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in o krepitvi javne zdravstvene mreže, potem pa se pod to lepo fasado skrivajo precej škodljivi predlogi, med katerimi denimo prednjačita preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov v gospodarske družbe in prostotržna prekarizacija zdravstvenega poklica, poklica, tako imenovani neodvisni ponudniki zdravstvenih storitev oziroma svobodni zdravniki. Kot so poročali mediji, naj bi Zdravniška zbornica ta predlog ukrojila v dogovoru z Ministrstvom za zdravje na podlagi delovnega obiska, ki je bil izveden na Nizozemskem, med drugimi pa je na tem obisku sodeloval tudi Marko Bitenc, razvpiti Marko Bitenc, zdravstveni dobičkar in privatizator našega zdravstvenega sistema. Spremembe, za katere agitira Zdravniška zbornica, od preoblikovanja javnih bolnišnic v gospodarske družbe do vpeljave svobodnih zdravnikov, do konca pokopale solidarnostno osnovo našega zdravstvenega sistema, zato je nas v Levici seveda zelo zaskrbelo, ko smo brali tovrstne naslove in informacije v naših medijih. Zato me, gospod minister, zanima naslednje: Ali ministrstvo podpira predlog Zdravniške zbornice za preoblikovanje javnih zavodov v gospodarske družbe ter prekarizacijo zdravstvenega poklica?

Hvala za vprašanje. Nekaj odgovorov presega moja pooblastila – kaj menijo drugi. Bom poskušal biti čim bolj konkreten. Večkrat Večkrat imamo sestanke z Zdravniško zbornico, zato ker ima Zdravniška zbornica pooblastila ministrstva za izvajanje tako nadzorov kot specializacij ter tudi poklicnih kvalifikacij. Na enem od teh sestankov je bila z moje strani dana pobuda Zdravniški zbornici, naj pripravijo zakonodajne predloge, kako oni vidijo spremembe, ki jih naš zdravstveni sistem potrebuje. Na osnovi tega je nastal ta dokument, ki je dokument Zdravniške zbornice, nikakor ni dokument Ministrstva za zdravje. Če grem še en korak naprej. V luči pogajanj in v luči sestankov z vsemi zdravniškimi organizacijami in združenji, več jih je več jih je – in tudi na to temo je bila konferenca in predstavitev v prostorih Zdravniške zbornice pred dvema tednoma je tudi na osnovi tega dokumenta z moje strani prišla prošnja vsem zdravniškim organizacijam, da vendarle usklajeno, poenoteno vse zdravniške organizacije podajo jasen predlog, kako vidijo stanje v zdravstvenem sistemu, kako vidijo rešitve in kaj je po njihovem mnenju potrebno narediti v zdravstvenem sistemu, zato da najdemo kompromis za ustrezno zdravstveno reformo. Tega dokumenta na ministrstvu še nismo prejeli. Moja želja je, da to ni dokument Zdravniške zbornice, ampak dokument zbornice, združenja mladih zdravnikov, zasebnikov, FIDES, DENS, Praktikuma in mogoče sem še koga izpustil. Skratka, želja Ministrstva za zdravje je pridobiti usklajen dokument zdravništva o tem, kako vidijo zdravstveno stanje, o spremembah, ki so potrebne, in kaj lahko v bistvu skupaj naredimo. Če me sprašujete, ali je to uradno stališče ministrstva, ali se kakorkoli s tem ministrstvo strinja, ministrstvo sprejema vse pobude, o njih se ne izreka, zato ker v bistvu ni naše delo, da se o tem izrekamo, želimo najti kompromis in v bistvu gre za dokument Zdravniške zbornice, ki je bil posredovan, tako kot je bilo posredovano mnogo drugih dokumentov. To ni uradni dokument Ministrstva za zdravje in jaz osebno si želim, da tako kot smo se pogovarjali in kot nam je bilo obljubljeno s strani vseh zdravniških organizacij, mi pridobimo dokument zdravništva, o katerem bomo potem razpravljali in vršili javno razpravo. Ministrstvo za zdravje v skladu s koalicijsko pogodbo in vsem, kar je bilo, trenutno največ dela na reševanju problematike družinske in urgentne medicine, tako kot smo se zavezali. Od časovnic ne odstopamo. Svojo pot uradno delamo tako, da vse slišimo, vse poslušamo, z vsemi se pogovarjamo, ker je to edina pot, in ne želimo niti napadati niti opredeljevati niti kakorkoli. Pravzaprav interesne skupine v zdravstvu, ki vidijo svoje mnenje, naj ga povedo, naj se o njem piše, ni pa to sodelovanje med Zdravniško zbornico in ministrstvom, ni to skupni dokument. Gre za predlog

Hvala, predsedujoči. V redu. Lahko torej rečemo, da je Zdravniška zbornica ena izmed plejad organizacij, ki delujejo v slovenskem zdravstvenem sistemu, in pripravili so določen zakon, kako sami vidijo, da je potrebno naše zdravstvo reorganizirati in v katero smer ga zapeljati. Problem pa je, ker so prenekatere izmed organizacij v tej omenjeni zdravstveni plejadi zelo močno interesno razpoložene v smeri privatizacije. Razumem, minister, da v svojem odgovoru niste podpisali predloga Zdravniške zbornice, pa vendarle so ideje, kot sta preoblikovanje javnih bolnišnic v gospodarske družbe ali preoblikovanje zdravniškega poklica oziroma vsaj dela zdravniškega poklica v neko obliko svobodnega izvajanja zdravstvenih storitev, tako imenovanih svobodnih zdravnikov, dve obliki zelo jasnih strategij, kako naš javni zdravstveni sistem do konca sprivatizirati. In te zdravniške organizacije, v večini primerov izenačene s tem, čemur bi rekli zdravniški lobiji, svojih interesov in želja po demontaži solidarnostnega javnega zdravstvenega sistema v resnici niti ne skrivajo. Zato me čisto vsebinsko zanima, ne zgolj z vidika formalnega postopka sodelovanja med ministrstvom in posameznimi organizacijami civilne družbe, ali ministrstvo idejno, konceptualno podpira preoblikovanje javnih bolnišnic v gospodarske družbe in prekarizacijo zdravstvenega poklica po kroju svobodnih zdravnikov, kot je to predlagano v tem zakonu. Hvala. Hvala. Minister, imate besedo za dopolnitev odgovora. zdravništvo in zdravnike opredeliti tako, kot jih opredelite vi. Tudi v programu koalicijske partnerice je napisano, kako in kaj, pa tega ne obsojamo, pa tega ne sprejemamo. Bi pa vendarle kakšne tri stvari prebral, tam moramo pravzaprav najti pot. »Glede na to, kakšno imamo danes stanje, je sistem NMP postal odlagališče in nesojeno stičišče več sistemov. Ambulantne dežurne službe v času dežurstva obiskujejo pacienti, ki ne morejo ali ne želijo obiskati svojega izbranega izbranega osebnega zdravnika, imamo neurejeno geriatrično in paliativno oskrbo, večino zdravstvene oskrbe ti prejmejo v sistemu NMP, kar s strokovnega vidika ni optimalno.« Čisto en izsek tistega, kjer mi danes smo. Drugi izsek, ki se mi zdi še bistveno bolj važen, je ta, da

Mislim, da je od vseh nas potrebno, da počakamo na dokument zdravništva. Dokument zdravništva se bo poenotil, kako sami vidijo spremembe v vseh oblikah, organizaciji in vodenju njihovega statusa. Moramo slišati mlade zdravnike. Mladi zdravniki ne želijo delati več kot 40 ur. ur. Če vsi zdravniki v sistemu umaknejo soglasja za nadurno delo, da delajo več kot 48 ur, se nam sistem NMP v enem tednu zruši.

o tem opraviti razpravo in z zdravništvom najti pot, kako doseči spremembo zdravstvenega sistema, podobno kot z vsemi ostalimi deležniki v zdravstvenem sistemu. Sedaj razpravljati, kaj je prav, kaj ni, kaj je narobe in kaj ne, in od nas terjati – zdravništvo in vsi deležniki v zdravstvu bodo rekli, kako želijo po kovidu delati, in naša naloga je, da najdemo to pot v javnem zdravstvenem sistemu. Hvala. Mag. Bojana Muršič bo postavila poslansko vprašanje ministru za zdravje dr. Danijelu Bešiču v Loredanu. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovani minister, spoštovana ministrica, kolegice in kolegi! Ne bi želela vznemirjati javnosti, ampak kljub temu javnost zahteva od nas, da slišimo vaša opažanja oziroma vaše rešitve. V zadnjem času opažamo vse več primerov spornega, neetičnega in celo koruptivnega ravnanja nekaterih medicinskih delavcev. Zasledili smo, žal, preusmerjanje pacientov iz javnega sistema v zasebne prakse, zamenjave živih in mrtvih pacientov, opravljanje zasebnega dela med službenim časom, zahteve po plačilih dela na zasebne račune v tujini in tako naprej in tako naprej. Vsem tem primerom pa je skupno, da ni zaslediti nikakršnih indicev, kako bomo takšna neetična ravnanja tudi kaznovali. Seveda v tem trenutku izvzemam ravnanja, ki so se dogajala v celjski bolnišnici, kjer je prišlo do sankcij, ampak kljub temu ostale zadeve ostajajo odprte. Seveda je na tem mestu potrebno poudariti, da takšna ravnanja povzroča peščica medicinskih delavcev in to ni širši problem, ampak peščica ljudi. Zato bi vsekakor pričakovala, da bi takšnim ravnanjem sledile tudi sankcije. Tudi s strani delodajalcev in strokovnih združenj bi bilo pričakovati, da bodo posegali po sankcijah, žal tega ni oziroma kot smo zdaj v zadnjem primeru videli le izjemoma. Večina resnih kršitev tako ostaja še vedno brez epiloga, v javnosti se pa žal krepi občutek, da bodo nepravilnosti ostale nekaznovane. Nadaljevanje tega slabi zaupanje v javni zdravstveni sistem, ki postaja žrtev nemoralnih posameznikov, ki s svojim početjem nadaljujejo, saj ni nobenih sankcij. Spoštovani minister, ljudem je potrebno vrniti zaupanje in občutek, da so v naši državi takšna ravnanja ustrezno sankcionirana. Zato me, spoštovani minister, zanima:

Dejstvo je, podobno, kot sem že prej poslancu Kordišu omenil, tudi vam, da jaz želim, moja osebna želja je, da se zdravništvo samo opredeli do tistega, kar je v sistemu dovoljeno in kar ni dovoljeno. Sami veste, kar se tiče etičnega ravnanja, kodeksa in tako naprej, da je pri Zdravniški zbornici telo, ki se mora do tega opredeliti. Sami tudi vemo, da da od osamosvojitve dalje pravzaprav nismo prišli do tega, da bi opredelili zdravniško napako, da bi opredelili kaznovanje, bom rekel, nekrivdno odgovornost. Tudi ta naloga je bila dana Zdravniški zbornici na skupščini in to zadevo morajo oni pripraviti. Upam, da na tem delajo. Kar se tiče pa vsega ostalega, morate vedeti, da Ministrstvo za zdravje ne more sankcionirati tistega, kar morajo sankcionirati javni zdravstveni zavodi oziroma kdor je zaposlovalec takih zdravnikov. Je pa res, kar smo pa uspeli z interventnim zakonom – ko smo blagajno odprli v celoti, se je natančno pokazalo, kako pravzaprav iznajdljivi v sistemu so, kako spretno znajo sistem izkoristiti, in to zdaj vemo. Torej če me sprašujete za sistemske ukrepe, da, z naše strani bo treba zdaj sistem tako narediti, da bo treba jasno povedati, kaj je dovoljeno in kaj ne. Jasno bo treba tudi, vsaj po našem mnenju, obstoječi Urad za nadzor, kakovost in investicije na nek način razdeliti, in sicer na dve ključni točki. Eno je agencijo za nadzor in kakovost, kjer bomo združili tudi zdravstveni inšpektorat, če želite po vzoru Finske Valvire, kjer je vse jasno, kjer se tudi določenim skupinam na nacionalni ravni odvzame pooblastilo in se bodo licence podeljevale znotraj vseh reguliranih poklicev v zdravstvu. Tam se lahko tudi licenco odvzame. Ta del moramo narediti. In na drugi strani moramo bistveno izboljšati upravljanje javnih zdravstvenih zavodov tudi skozi spremembo Zakona o zavodih in tam najti pot, kako bomo skozi svete zavodov, kako bo država kot ustanoviteljica in kako bodo tudi na občinski ravni občine kot ustanoviteljice dobile na sistemski ravni jasna navodila, kaj je potrebno in kaj ni potrebno. V tem trenutku ministrstvo razen izrednega upravnega nadzora ali sistemskega nadzora nima moči. To smo tudi prvič uporabili v Celju, kjer smo potem jasno videli zgodbo. To uporabljamo tudi v Zdravstvenem domu v Ljubljani, rezultati se kažejo. Tako da je vsekakor sedaj kristalno jasno, do kod smo prišli. Kristalno je jasno, da približno 10 ljudi v sistemu zlorablja že obstoječe zakonodajne okvire, in tukaj je potrebno tudi na sistemski ravni najti pot, kako temu narediti konec in kako bodo tisti, ki na tak način to zlorabljajo, tudi ustrezno sankcionirani. vsaj po mojem mnenju, dotaknemo tistega, kar je bilo zdaj v UKC Ljubljana. Osebno pričakujem po razkritju vseh podatkov, ki so sedaj, jasno, da vendarle vodstvo zavoda prekine delovno razmerje s takim zdravnikom. Namreč, škoda, ki je bila povzročena javnemu zdravstvenemu zavodu, je nepopravljiva. Če se bo to zgodilo večkrat, bo na eni strani signal, da javnost dobi impulz, da vendarle vsak ne more početi tega, kar hoče, in drugič, tudi vsi v zdravstvenem sistemu bodo dobili signal, da vendarle ne morejo početi vsega, kar mislijo, da je prav, oziroma da je dovoljeno res čisto vse brez sankcij.

Kljub temu se zdravniška napaka zgodi, seveda, takrat je pač treba povzeti pa narediti vse možne ukrepe in se tudi prizadetim opravičiti in tudi, kolikor se pač da, sanirati zdravniško napako. Da se zdravništvo opredeli, kaj je prav in kaj ni prav in kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno, seveda, tukaj se tudi strinjava.

zato me na tem mestu zanima, ali ta zakon, ki ga imamo, sledi tem vašim predlogom. V preteklosti smo prav tako veliko govorili o korupciji v zdravstvu. Takrat je bilo veliko govora, da je v bistvu potrebno spremeniti Zakon o javnem naročanju. Še vedno menite, da bi bilo mogoče potrebno tudi tukaj še kakšno spremembo narediti, da do takšnih ekscesnih primerov ne bi prihajalo? Seveda ekscesnih primerov, tako kot ste navedli, 10 %. Jaz sicer tega podatka pravzaprav nimam, kajti tukaj so medijska razkritja, o katerih se midva pogovarjava. vsekakor je vsak indic, ki je, potrebno sankcionirati, kajti to je ključ, da ljudje dobijo ponovno neko zaupanje v naš zdravstveni sistem. Hvala lepa.

Zakonu o zavodih zasledujemo vsaj na Ministrstvu za zdravje neko pot v smislu lex specialis za zdravstvene zavode, ki morajo biti precej drugače vodeni na sekundarni, postavlja se vprašanje, kaj je na primarni ravni, kje je na nacionalni interes. Ker vidimo, da primarno raven po občinah zelo drugače upravljajo, nekje boljše, drugje manj. To je prvi del. Kar se pa tiče javnega naročanja. Tukaj se bomo morali, seveda tako kot cela Evropa, opredeliti, kaj bomo z zdravili, kaj bomo z medicinskimi pripomočki pa kaj bomo z drago medicinsko opremo. To so stvari, ki terjajo spremembe, od katalogov do tega, kako se naroča, kam gre provizija. Danes bolj ali manj vidimo, da smo v Sloveniji ostali samo na dveh veletrgovcih, veletrgovcih, ki nosita pravzaprav praktično vse. Tudi sedaj se jasno kaže, kako gre provizija, komu, kaj se dogaja v lekarnah. To so stvari, ki jih bo potrebno [nasloviti], ali je to v Zakonu o javnem naročanju ali bo treba iti po neki povsem ločeni poti, to razpravo bomo morali opraviti do jeseni oziroma najkasneje do konca leta. Gotovo pa tukaj so težave. Potrebno bo dobiti jasno [sliko], kaj je z medicinskimi pripomočki, kje je zgornja meja, kje je spodnja meja, kje je cena, kje so tisti katalogi. Ampak najbolj se mi zdi ključno to, in to bo naredilo en velik korak, ko bomo imeli jasno pregledno, koliko denarja vsi izvajalci dobijo in kaj opravijo za isto storitev oziroma pri isti storitvi za to ceno, koliko so porabili za stroške, bomo za te stvari že videli, kje so, jih znali sankcionirati. In že ko se bodo med sabo transparentno gledali, pričakujem, da bo tega bistveno manj, ker so prakse v zahodnem delu Evrope pokazale, da je to tako. Ko se vidi, kaj kdo dela, koliko za kaj naredi, se vsi ti apetiti močno zmanjšajo. Hvala. Gremo naprej. Mag. Urška Klakočar Zupančič bo postavila vprašanje ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospodu Luki Mescu. Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani minister gospod Luka Mesec, moje vprašanje bo zelo kratko. Verjamem, da niti ne bo potrebovalo potem dopolnitve. Znanje je ključno za razvoj naše države, kljub temu pa sta prepoznavnost znanosti in inovativnosti kot gibala napredka v slovenski družbi nekoliko zapostavljena, čeprav slovenski raziskovalci s svojimi rezultati zelo pomembno prispevajo v svetovnem merilu. Slednje so nenazadnje prepoznali tudi na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kjer zastopajo znanstvenoraziskovalno dejavnost v Sloveniji ter so skupaj z uveljavljenimi sopodpisniki s 16. decembra 2022 na službe Vlade naslovili pobudo za razglasitev 10. novembra za državni praznik dan znanosti, ki je hkrati tudi dan smrti Žige Zoisa, s čimer bi se poudarilo njegovo mednarodno razsežnost in pomembno vlogo znanosti za razvoj celega planeta. Poleg tega pa je 10. november tudi Unescov svetovni dan znanosti za mir in razvoj, zato bi praznik na ta dan še bolj poudaril mednarodno razsežnost raziskav in pomembno vlogo znanosti za razvoj našega planeta. 24. januarja letos je bila s strani Generalnega sekretariata vlade pobuda odstopljena v reševanje vašemu ministrstvu, ki je Slovenski akademiji znanosti in umetnosti sporočilo, da pobudo podpira. Zato me, spoštovani minister, v zvezi z navedenim zanima: Ali je že oziroma ali bo vaše ministrstvo začelo s postopkom za razglasitev 10. novembra za državni praznik dan znanosti, pri čemer pa ta dan ne bi bil dela prost dan? Hvala za odgovor. **PODPREDSEDNIK DANIJEL KRIVEC:** Hvala lepa. Veseli me, da kdaj pa kdaj dobim tudi enostavno vprašanje. Odgovor je da. Na ministrstvu tako pobudo podpiramo. Tudi minister za znanost mi je prejle zagotovil, da pobudo podpira. Midva se jutri zjutraj dobiva sicer glede ene druge teme, ampak mislim, da bo lahko tole priložnost za razširitev dnevnega reda, da rešimo še to vprašanje. Skratka, odgovor je da. Hvala. Gremo naprej. Dr. Tatjana Greif bo postavila vprašanje ministru za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igorju Papiču. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovani minister! Kulturni center Pekarna v Mariboru je v začetku marca letos od Ministrstva za znanost, visoko šolstvo in inovacije pridobil dokumente, ki pričajo o tem, da je Mestna občina Maribor že marca 2022, pred enim letom, podpisala pismo o nameri z Univerzo v Mariboru, o prodaji zemljišča, na katerem stoji kulturni center Pekarna, z namenom izgradnje dveh fakultet, in sicer zobozdravstvene in farmacevtske. Trenutno čakajo na pogodbo in finančna sredstva za izgradnjo omenjenih dveh fakultet od pristojnega ministrstva, ki naj bi v kratkem začelo deliti sredstva EU, da bi lahko stekla prodaja in nato stekla tudi gradnja. 2. februarja letos sem vam, gospod minister, na 7. redni seji Državnega zbora zastavila ustno vprašanje, in sicer: Ali držijo govorice o prodaji zemljišča na območju Pekarne in rušitvi celotnega kompleksa za potrebe novogradnje medicinske fakultete? V kateri fazi pridobivanja zemljišč se nahaja ta projekt? Ali je objavljena namera o prodaji? Kje točno naj bi ta gradnja stala? Kdaj se predvideva začetek gradnje oziroma začetek rušitve? Na svoje vprašanje sem prejela odgovor, povzemam po magnetogramu, da zelo težko komentirate, kakšni so dogovori med Medicinsko fakulteto in občino Maribor, da pa ste bili konec lanskega leta s strani občine Maribor pozvani, da pospešite postopek izbire za financiranje. Spoštovani minister, vi navajate, da o podrobnostih ne veste ničesar, da težko komentirate, da ni nič dogovorjeno in da skratka niste seznanjeni s procesom prodaje zemljišča. To ste trdili, medtem ko je vaše ministrstvo očitno že razpolagalo z dokumentacijo o podpisu pisma o nameri za prodajo zemljišča že pred enim letom, torej marca 2022. Glede na to, da je Pekarna v začetku marca letos pridobila dokumente, ki pričajo o podpisu pisma o prodaji o prodaji zemljišča, na katerem danes stoji kulturni center Pekarna, z namenom izgradnje dveh medicinskih fakultet, sprašujem: Ali sem bila v vašem predhodnem odgovoru morda zavedena,

poslanke, poslanci! Spoštovana poslanka Greif, drži, pogovarjala sva se, kot ste navedli – kdaj? – več kot mesec dni nazaj. Še enkrat bi izpostavil naslednjo zadevo. Ta investicija ni odobrena in bo še kar nekaj časa trajalo, preden bo ta investicija odobrena s strani ministrstva. Že takrat sem pojasnil, da je ministrstvo, takrat še za izobraževanje, znanost in šport, poleti, konec poletja pozvalo univerze, da izrazijo interes glede investicij po zakonu o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v zdravstvu. Gre seveda za področje medicine in zdravstvenih fakultet. Takrat smo jih pozvali, interes je prišel in potem se je zgodba ustavila zaradi enostavnega razloga – ker moramo skupaj z Ministrstvom za zdravje uskladiti ta zakon, ker v trenutni obliki ne omogoča normalnega financiranja izgradnje fakultet, zato ker predvideva linearno porabo sredstev po letih. Na ta način mi ne moremo izpeljati nobene investicije. Se pravi, s tega stališča pomeni, da mi sploh še nismo vzpostavili pogojev za financiranje česarkoli. Druga pomembna informacija je tudi to, da je bil izražen interes za financiranje v obsegu skoraj 400 milijonov, sredstev v tem zakonu je na voljo za visoko šolstvo za 200 milijonov. Se pravi, celoten postopek je še v fazi reševanja in nič ni odobreno. Kaj so vmes počeli v Mariboru oziroma kakšni postopki so potekali, gotovo, najbrž je to pristojnost Univerze v Mariboru, da išče primerno zemljišče. Smo pa mi v tem času, po tem vprašanju tudi tukaj v Državnem zboru seveda bili v stiku z Univerzo v Mariboru, preverili konkretno pri rektorju, kaj konkretno se dogaja, in ga opozorili ali prosili, če tako želite, v tej fazi, ker dejansko ni še nič odobreno, da se preuči možnost, kje naj bi ta stavba, gre za oddelek dentalne medicine in za farmacijo, stala. Poleg tega smo obveščeni, da obstaja tudi alternativna lokacija blizu obstoječe Medicinske fakultete. In še dodatno, naslednji teden imam dogovorjen sestanek s predstavniki kulturnega centra Pekarna. Torej, kako Maribor, Univerza v Mariboru usklajuje dokumentacijo, to je seveda njihova pristojnost, smo pa po tem, ko smo bili opozorjeni na to, seveda začeli preverjati in univerzo pozvali, naj ustrezno prilagodi projekt. Je pa vse skupaj čisto začetni fazi, nikakršnega dovoljenja še ni izdanega, tudi projektne dokumentacije nimajo, se pravi, tudi lokacija najbrž še ni fiksirana. Še enkrat, naslednji teden imam sestanek s predstavniki mladinskega kulturnega centra.

da se s kulturnim centrom Pekarna ne bo zgodilo nič brez dialoga z uporabniki, medtem ko za hrbtom podpisuje pisma o nameri za prodajo, žrtvuje mladinski kulturni center kot navadno gradbeno parcelo. Ali kot minister za znanost, visoko šolstvo in inovacije pristajate na uničevanje vitalne urbane kulture za ceno novogradnje, ki bi lahko stala kjerkoli drugje na območju našega lepega Maribora? Hvala.

kar je toliko pomembneje, ker vemo, da moramo imeti nekje zaključeno celoto. Kot rečeno, imam to komunikacijo, smo jo postavili in smo postali izredno pozorni na ta problem, ko smo bili na to opozorjeni. Kaj je pa potekalo prej – mislim, da je najbrž tudi Mestna občina Maribor poskušala s tistim pozivom nam nekako pospešiti to zgodbo, ampak kot rečeno, zame je najpomembnejša najprej odobritev celotne investicije oziroma izbor, to še ni zagotovo, in smo tudi jasno izrazili željo ali pričakovanje ministrstva v primeru financiranja, da se poišče alternativno lokacijo, še enkrat, ki je na voljo v bližini obstoječe stavbe. Hvala. Hvala. Gospod Damijan Zrim bo postavil vprašanje ministrici za zunanje in evropske zadeve gospe Tanji Fajon. Izvoli. Spoštovani predsedujoči, kolegice, kolegi, spoštovana ministra, spoštovana ministrica! Slovenija je decembra 2021, torej v času prejšnje vlade, vložila kandidaturo za nestalno članico v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov za obdobje 2024–2025. Kot je znano, bodo volitve potekale 6. junija tega leta, zato moramo biti temu cilju predani kot še nikoli. Spoštovana ministrica, zahvaljujem se vam in vašim sodelavcem na ministrstvu za vaš angažma v kampanji. Ocenjujem, da ste do sedaj delali dobro in vložili dosti da bo naša kandidatura uspešna, o tem sploh ni dvoma. Pravkar se vračate z obiska v Afriki, kjer ste stopnjevali aktivnosti za pridobivanje glasov držav v Afriki. Če omenim, Afrika ima 54 držav in te države so ključne, da bo naša kandidatura tudi uspela. Pri kandidaturi za nestalno članico Varnostnega sveta OZN gre za nacionalni projekt. Če bomo uspešni, bo Slovenija postala že drugič nestalna članica tega sveta. Glede same kampanje za izvolitev Slovenije, ki jo vodite vi in vaše ministrstvo, lahko pohvalimo tudi aktivno sodelovanje predsednice Republike Slovenije ter vseh ministric in ministrov v Vladi sami. S tem se kaže skupna zavezanost političnega vrha in odločenost za uspeh naše kandidature. Ker je do volitev v Varnostnem svetu Organizacije združenih narodov zgolj mesec in pol, sprašujem: Kakšna so vaša pričakovanja in možnosti Slovenije za izvolitev? Kakšna je

Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani! Spoštovani poslanec Zrim, hvala za priložnost, da lahko pojasnim, kako potekajo zadnje priprave in lobiranja in aktivnosti slovenskega političnega vrha za nestalni sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov za obdobje 2024–2025. Lahko povem, da je članstvo Slovenije v Organizaciji združenih narodov zelo pomembna in odgovorna funkcija Slovenije, ki hkrati pomeni tudi zagotavljanje svetovne ureditve, varnosti, miru, stabilnosti, reda. Slovenija je tem vrednotam izjemno zavezana. Če nam bo uspelo 6. junija zagotoviti tudi nestalni sedež v Varnostnem svetu, bo to ne samo res prestižna funkcija oziroma glasovanje, ampak tudi izjemna priložnost, ki bo presegla siceršnji domet zunanje politike naše države, ker bomo dejansko sedeli ob boku različnih držav sveta in sokreirali svetovno politiko. Kot ste navedli v uvodu v svoje vprašanje, je Slovenija svojo kandidaturo najavila 9. decembra 2021 še pod prejšnjo vlado. Jaz to seveda pozdravljam in mi smo aktivnosti na ministrstvu zelo resno prevzeli. Za izvolitev je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh glasujočih držav članic. Resnično si želim in upam, da nam bo v tem projektu celotni državi uspelo in da bomo zagotovili to dvotretjinsko večino že v prvem krogu glasovanja ali vsaj na začetku. Za sabo imamo dve izkušnji, eno uspešno, ko smo že bili v Varnostnem svetu, in eno neuspešno, tokrat bo tretji poskus. Ta trenutek lahko rečem, da sem previdno optimistična. Res vlagamo veliko naporov, ne samo zunanje ministrstvo, gre za nacionalni projekt. Predsednica Republike Slovenije, predsednica Državnega zbora, ministrstva, poslanke in poslanci imate vso priložnost, da posredujemo vedno vse informacije. Mogoče izkoriščam tudi ta trenutek zdaj, da vse pozovem, da združimo še ta zadnji napor ob prizadevanjih ob glasovanju. Vsak angažma s strani Slovenije je več kot dobrodošel. Pogovarjam se ne samo s politiki, ampak tudi z gospodarstveniki, z ambasadorji Slovenije, če tako rečem, ki imajo nek mednarodni ugled, da želijo in nam pomagajo v tej promociji kandidature. Slovenija kandidira sama in Slovenija ima tradicijo zagovarjanja človekovih pravic, demokracije, pravne države. Sogovorniki nam marsikdaj priznavajo, da nimamo nekih velikih bremen, da komu dolgujemo kaj, ampak da znamo poslušati, da znamo slišati, da znamo biti graditelj zaupanja med različnimi interesi. In to je tisto, kar danes ta organizacija v Varnostnem svetu tudi potrebuje. Zato sem vesela, da so se res angažirali številni, tudi resorni ministri. Vprašanje je bilo, ravnokar sem se vrnila iz Afrike, iz Etiopije in Tanzanije, kjer sem bila posebej v Etiopiji na obisku ob odprtju veleposlaništva v Adis Abebi. Vesela sem, da nam uspeva v Afriki, kjer imamo do zdaj eno samo veleposlaništvo v Kairu, pravzaprav v prvem letu mojega mandata odpirati še dve novi veleposlaništvi, to je v Etiopiji in v Alžiriji, kjer smo sklenili pogodbo za zemeljski plin. Obe državi sta izjemno pomembni. Etiopija zaradi sedeža Afriške unije, ki povezuje 55 afriških držav. Afrika je celina, ki ima izjemen potencial in tudi veliko zanimanje s strani gospodarstva. Ta teden gostimo konferenco v Sloveniji, štirinajsto izdajo ministrstva za zunanje zadeve, dnevi Afrike. Lahko rečem, da je presenetljiva udeležba, osem zunanjih ministrov afriških držav, štirje namestniki, čez 250 udeležencev. Vse to nakazuje, da je Slovenija na zemljevidu, tudi Afrike, kot v marsikaterem delu zanesljiva partnerica in zaveznica. Tako da sem v zadnjem letu samo v okviru vseh teh aktivnosti za sedež v Varnostnem svetu opravila pogovore z ministri in drugimi visokimi predstavniki več kot 50 držav v različnih kontekstih multilateralnih dogodkov, od Afrike, Latinske Amerike, Dohe, arabskega sveta. In Slovenija uživa velik ugled. Lahko rečem še enkrat, da sem previdna optimistka, ampak verjamem v uspeh, če bomo skupaj sledili tej poti. Hvala. Hvala. Mag. Meira Hot bo postavila poslansko vprašanje ministrici za pravosodje dr. Dominiki Švarc Pipan. Izvoli. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovani ministrici, spoštovani minister! Insolvenčna zakonodaja je potrebna nujne prenove, tako zaradi implementacije direktive o prestrukturiranju in insolventnosti, katere rok za implementacijo je že potekel, kakor tudi zaradi odprave kar nekaj neskladij z Ustavo Republike Slovenije, kar je v svojih odločbah že večkrat ugotovilo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Prav tako je prenova te obsežne insolvenčne zakonodaje nujna zaradi naslovitve drugih problematik, ki so bile tudi tema preteklih razprav v Državnem zboru. Gre za zapletene, za dolgotrajne postopke, prežete z administrativnimi pravili, zato menim, da bi bilo treba v prvi vrsti čim prej te postopke v resnici poenostaviti in jih približati ljudem, najbolj seveda upnikom. Tu bi želela izpostaviti ranljive skupine, delavce, ti so večkrat nemočni, podvrženi raznim procesnim manevrom dolžnikov, kar velikokrat pripelje tudi do tega, da dolžniki svoje premoženje skrijejo, ga recimo prestavijo v tujino, razglasijo osebne stečaje, upniki tako ostanejo praznih rok, kar je seveda absolutno nedopustno. Naklepnega oškodovanja in zlorab je tako še vedno daleč preveč v insolvenčnih postopkih. Na drugi strani je potrebno seveda izpostaviti, da so tudi na strani dolžnikov lahko ranljive skupine, ki so zaradi preizjemne administrativne obremenitve,

treba opraviti tudi zahtevno in široko strokovno usklajevanje. Zato vas, spoštovana gospa ministrica dr. Švarc Pipan, sprašujem: Kdaj bo pripravljena in v Državni zbor poslana prenovljena insolvenčna zakonodaja? Ali morda lahko že predstavite ključne rešitve, predvsem tiste, ki bi prispevale

Vprašanje ste pravzaprav postavili res ob ravno pravem času, čeprav smo na ministrstvu precej obsežno prenovo insolvenčne zakonodaje res pripravljali kar nekaj časa. Kajti kot ste rekli, gre za zelo kompleksno, tudi strokovno zahtevno materijo, ki potrebuje reševanje iz več razlogov. Eno je zamujanje z implementacijo direktive, kot ste izpostavili, drugo je implementacija odločb Ustavnega sodišča in tretja je seveda preprosto zdrava kmečka pamet, ki narekuje, da določene anomalije v insolvenčni zakonodaji in teh postopkih poenostavimo, popravimo in predvsem naredimo to zakonodajo bolj koristno za ljudi, za državljane, tiste, ki se znajdejo v ranljivih situacijah v takih postopkih.

Vladi še ta teden. Jutri je uvrščen na sejo Odbora za gospodarstvo, in če bo dobil zeleno luč, ga bomo v četrtek obravnavali na Vladi, in če bo sprejet, seveda takoj poslali v zakonodajni postopek. Zakon smo res usklajevali zelo dolgo, strokovno je bil zelo široko usklajevan. Usklajevali smo ga seveda, kot je to ustaljeno v takih situacijah, tudi v socialnem dialogu, dobil je precej široko podporo na Ekonomsko-socialnem svetu s strani vseh deležnikov, in tudi medresorsko je ta trenutek predlog novele zakona v celoti usklajen. Naš primarni cilj novele je bil uskladiti slovensko zakonodajo z direktivo Evropske unije. V skladu s tem se pravzaprav na novo ureja na primer postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti, ki je namenjen gospodarskim družbam, ki jim insolventnost šele grozi, z namenom, da se prepreči nastanek insolventnosti s poslovno-finančnim prestrukturiranjem že v sodnem postopku, če zunajsodnega prestrukturiranja ni bilo mogoče doseči zaradi odsotnosti soglasja vseh upnikov, kar je pogosta situacija. Namen tega postopka je seveda, da se s pravočasnim ukrepanjem prepreči nastanek insolventnosti družbe že v prvem planu in se s tem pravzaprav ohrani poslovanje in preživetje družbe. Kot ste sami namignili, v pripravljenem predlogu zakona naslavljamo tudi neskladja zakona z ustavo, ki jih je v več odločbah ugotovilo Ustavno sodišče. Tudi na tem mestu moram poudariti, da smo res tudi glede teh vprašanj vključili v usklajevanje najširši možen krog deležnikov, ki jih zakonodaja zadeva. Vključili in ustrezno upoštevali, kolikor je to bilo mogoče, smo predloge, ki so bili podani s strani gospodarstva in obrtništva, Združenja bank Slovenije in seveda tudi s strani pravosodnih deležnikov, sodstva, odvetništva in tudi Zbornice upraviteljev Slovenije. Želim pa tudi izpostaviti, da smo tudi z namenom okrepiti do največje možne mere položaj delavcev predvsem v teh postopkih upoštevali tudi predloge sindikalnih združenj. Menimo namreč, tako kot vi, da mora biti položaj delavcev v postopkih zaradi insolventnosti, zlasti v postopkih prisilne poravnave res ustrezno varovan, ker oni nenazadnje tudi nosijo ključno vlogo za uspeh in preživetje ali pa neuspeh preživetja podjetja. Mi smo pri pripravi novele zakona upoštevali tudi opozorila Komisije Državnega zbora za nadzor javnih financ. Tudi na tej podlagi pravzaprav ukinjamo v predlagani noveli postopek poenostavljene prisilne poravnave, tako imenovane poenostavljene prisilke. Pozivi k temu veste, da so zadnja leta oziroma v vseh teh letih bili kar pogosti. Namesto tega instituta pa smo v zakon vključili posebna pravila za malo gospodarstvo. Na primer še vedno bi bile za samostojne podjetnike in mikro družbe določene poenostavitve, ki delajo postopek cenejši, vendar pa zaradi izkušenj v preteklih obdobjih v teh postopkih sedaj predvidevamo imenovanje upravitelja, ki preverja resničnost in obstoj terjatev ter opravlja druge zakonske nadzorne naloge. Z novelo bi spreminjali in dopolnjevali tudi pravila, ki nalagajo, in to se mi zdi zlasti pomembno, obveznosti poslovodstvu ob nastopu insolventnosti. Določamo jasna pravila, ki nalagajo poslovodstvu takojšnje ukrepanje in čim hitrejšo podajo predloga za uvedbo postopkov zaradi insolventnosti, katerega cilj je namreč preprečitev izčrpavanja insolventnih družb in zagotovitev enakega in najboljšega poplačila upnikov. Krepimo tudi položaj upnikov tako v stečajnih postopkih kot v postopkih prisilne poravnave, med drugim v smeri, da se omogoča upnikom vpogled v ključno dokumentacijo se jim omogoča informirano odločanje o potrditvi predlaganega načrta finančnega prestrukturiranja ali vložitvi ugovora zoper vodenje prisilne poravnave. Rešitev je še več, če boste od mene pričakovali dopolnitev odgovora, vam jih z veseljem tudi podam. Zaenkrat pa hvala. Hvala. Ni želje po dopolnitvi odgovora, zato zaključujem prvi krog. Prehajamo na drugi krog vprašanj poslank in poslancev. Kot prva dobi besedo dr. Vida Čadonič Špelič, ki bo postavila vprašanje ministru za zdravje dr. Danijelu Bešiču Loredanu. Izvoli. **DR. VIDA ČADONIČ ŠPELIČ (PS NSi):** Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospod minister, gospa ministrica, ostali prisotni! Še enkrat, gospod minister, vas danes sprašujem seveda nekaj s področja zdravstva, o katerem govori pravzaprav vsa Slovenija. Tokrat bom pa spraševala o denarju. In sicer, Ministrstvo za zdravje je januarja leta 2022 objavilo javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni zdravstveni ravni v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023 in takrat namenilo 200 milijonov evrov. Po pojasnilih vašega ministrstva je do konca razpisa, to je bilo 30. septembra lani, 34 občin občin posredovalo pogodbe z izbranimi izvajalci, kar je bil seveda pogoj za črpanje sredstev. Dodeljenih naj bi bilo takrat 63 % predvidenih sredstev, zato so predstavniki Ministrstva za zdravje na 14. nujni seji Odbora za zdravje 17. februarja letos zagotovili, da bo do konca marca letos objavljen nov razpis oziroma se bodo preostala sredstva razdeljevala s sklepom Vlade. Zanima me: Kdaj bo ministrstvo objavilo nov razpis za sofinanciranje? Ali je pripravljen sklep Vlade in kateri so kriteriji, ki bodo v sklepu Vlade

Spet hvala za besedo. Hvala za to vprašanje, ki se še kako tiče vseh na primarni ravni. Gre namreč za to, da se na podlagi Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih 2021 do 2031 za izvajanje investicij v javne zdravstvene zavode, ki opravljajo dejavnost na primarni ravni, zagotavlja 200 milijonov evrov, od tega 160 milijonov za celotno primarno raven in 40 milijonov evrov za izgradnjo satelitskih urgentnih centrov. Kot ste pravilno rekli, je v letu 2022 Ministrstvo za zdravje izvedlo javni razpis za sofinanciranje. Tudi podatek, ki ste ga navedli, je točen. Seveda se je izkazalo, da je način izvedbe javnega razpisa kar zahteven, nekoliko tudi problematičen z vidika obdobja, v katerem morajo porabiti porabiti sredstva, zato je bilo to podaljšano do 30. novembra 2028. Ker so kriteriji jasni, in sicer je maksimalni znesek sofinanciranja vezan na število prebivalcev mestne občine oziroma občine in znaša 80 na prebivalca, smo se odločili tudi na podlagi izkušenj izvedenega predmetnega razpisa, pa predvsem v luči odprave velikih administrativnih bremen tako na strani prejemnikov sredstev kot tudi neposrednega proračunskega uporabnika, seveda ob upoštevanju veljavnih pravnih podlag, in smo pripravili sklep sklep Vlade na osnovi tega kriterija, torej dejstva, da je končno število upravičencev občin znano in da se obseg sredstev dodeli na podlagi objektivnih in nediskriminatornih kriterijev, torej vsakemu prebivalcu Republike Slovenije pripada enaka višina sredstev v višini 80 evrov. Vladno gradivo je bilo Vladno gradivo je bilo 8. 3. 2023 odposlano v medresorsko usklajevanje, s strani Ministrstva za finance smo dobili pripombe, tudi s strani Službe vlade za zakonodajo. Te pripombe smo odpravili, pripravili nov izračun, se pravi za obdobje 2023–2028. Vladno gradivo je bilo v petek, 14. 4., ponovno posredovano v usklajevanje, prav tako še enkrat v Službo

Torej bo Ministrstvo za zdravje razdelilo denar do 200 milijonov, ki je namenjen primarnemu zdravstvu, tako, da bo sleherna občina lahko participirala v vrednosti 80 evrov na prebivalca, in zdravstveni dom oziroma občina bo imela možnost do leta 2028 ta denar počrpati? Hvala lepa. Ali bo slučajno določeno, za katere dejavnosti bo dala država prednost? Ali bo lahko občina kot odgovorna za primarno primarno raven sama odločala, kam bo dala? Namreč, saj veste, da prihajam iz občine Novo mesto, mi imamo namen, vsaj za zdaj tako izgleda, ta denar uporabiti za zdravstveno varstvo otrok in mladine oziroma za psihološko pomoč mladini, imamo pa še tudi nekatere druge potrebe, zato bi rada vprašala, ali bo to možno. Ko sem že pri besedi, mislim, da imam še kakšno sekundo časa, ali ste kdaj razmišljali, da bi urgence,

posege, kjer se res rešuje življenje, in na nujno medicinsko pomoč, kot jo nudijo zdravstveni domovi? Namreč, pred delovanjem take urgence, kot jo imamo zdaj v Novem mestu, je obstajala tudi ambulanta nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu in tja so hodili tisti, ki so bili

za zdravje):** Če sem zelo natančen, denar, ki so ga občine že dobile, se odšteje. Mi bomo gledali, in kdor ni dobil razlike, bo seveda to dobil. Žal ni specifično določeno, za katere potrebe občine denar porabijo. Predmet sofinanciranja so investicije v objekte zdravstvenih domov, zdravstvenih postaj ali zdravstvenih ambulant in/ali opremo, namenjeno za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni z namenom zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvenega varstva. Torej, občina je tista, ki seveda denar prejme in ga razdeli za tisto, kar je potrebno. Če mi dovolite, ker ste me vprašali, jaz mislim, da imamo prvič v zgodovini konsenz, kaj je potrebno narediti. Mi imamo končno dokument, ki ga je spisalo 30 strokovnjakov, o strokovnih izhodiščih za prenovo sistema NMP ali nenazadnje za njegovo dokončno prenovitev in uveljavitev. Na tem mestu mi dovolite, potrebno bo ločiti, kaj je NMP, kaj je delo urgentnih centrov, kaj je delo satelitskih urgentnih centrov, kaj je delo dežurnih služb ali ambulant, in seveda ločiti delovišča specialistov družinske medicine in specialistov urgentne medicine. To zadevo bo pravzaprav treba pripeljati tako, da bodo vsi prebivalci enako oskrbljeni, kadar gre za nujna stanja. Ena točka. Druga točka: mi moramo primarno raven urediti tako, da bodo, ko ne gre za nujna stanja, pacienti poiskali pomoč pri osebnem zdravniku ali v temu namenjenih ambulantah. Zadeva je seveda prešla vse meje zdravega razuma zaradi omejene dostopnosti in preobremenitve. Ob dejstvu, da manjka vsaj 350 specialistov družinske medicine in vsaj 150 specialistov urgentne medicine, bo potrebno najti konsenz za naslednjih tri, pet, sedem let, ko bomo z ostalimi aktivnostmi imeli dovolj kolegov ravno v teh branžah. Torej da, potrebno bo hitro urediti. Zdaj imamo temeljno osnovo, na kateri bodo pripravljene zakonodajne spremembe. Hvala. Prehajamo še na zadnje vprašanje. Dr. Tatjana Greif bo postavila vprašanje ministru za okolje, podnebje in energijo mag. Bojanu Kumru, ki je odsoten. Zato sprašujem, ali želite, da odgovori ustno na naslednji seji, ali želite pisni odgovor.

ampak tudi zaradi prometne nedostopnosti s sredstvi javnega prevoza. Bolnišnica Golnik deluje že od leta 1921, pred kratkim je obhajala stoletnico, in je ena od uglednih evropskih zdravilišč. Od Ljubljane je oddaljena 40 kilometrov. Klinika Golnik se nahaja na specifični lokaciji, ki je za paciente brez lastnega avtomobila težko dostopna, na vzvišenem terenu, kamor vodita dokaj strma pešpot in stopnišče. Avtobusno postajališče Golnik pred samo stavbo bolnice je bilo ukinjeno. Bolniki in pacienti se morajo s postaje Bloki peš povzpeti navkreber, kar za starejše, pa tudi ostale, lahko predstavlja velik napor. Avtobusna linija prevoznika Arriva je še nedolgo tega imela postajališče ob sami bolnišnici, to pa je bilo ukinjeno zaradi neurejenosti obračališča za avtobus. Dokler cesta ne bo urejena, avtobus tako ne more voziti gor. Po zagotovitvah vodstva podjetja Arriva so pripravljeni vrniti postajališče na zgornjo lokacijo, vendar pod pogojem, da se uredita cesta in obračališče za avtobus in zagotovi varnost prometa. Ljudje, ki potrebujejo pregled ali zdravljenje v bolnišnici Golnik, so večinoma pljučni bolniki, astmatiki, bolniki z rakom, srčni in drugi težki bolniki, ki jim vzpon na klanec in hoja navkreber predstavljata napor in lahko celo ogrožata zdravje. Sprašujem: Kdaj in kako boste poskrbeli, da se bolnikom in pacientom čim prej omogoči dostopnost do javnega zdravstvenega zavoda klinične bolnišnice Golnik s sredstvi javnega prevoza? To je mogoče že z organiziranjem nadomestnega prevoza, na primer kombija ali minibusa, ki bi prevažal bolnike s spodnjega postajališča Bloki do same klinike. Ureditev prometne javne infrastrukture za dostop do bolnišnice na Golniku je nujna, saj gre za osnovno javno infrastrukturo. Sprašujem tudi: Ali je prevoznik Arriva obvestil ministrstvo, da opušča izvajanje prevozov na tej liniji? Kakšne razloge je pri tem navedel? Ker po 49. členu Zakona o prevozih v cestnem prometu prevoznik ne sme prekiniti ali opustiti nobenega prevoza, določenega z voznim redom,

odgovarjal na naslednji seji. S tem smo zaključili z vsemi vprašanji. Ministricam in ministrom se zahvaljujem za podane odgovore. S tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo bomo nadaljevali jutri, 18. aprila 2023, ko bo Državni zbor v okviru glasovanj odločal o predlogih sklepov. Prekinjam tudi 9. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala vsem! Hvala